to je: - Konačni prijedlog Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 849;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 Važeći pravni okvir kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u Republici Hrvatskoj pa tako istraživanje i eksploatacija ugljikovodika na Jadranu čini Zakon o rudarstvu, Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i podzakonski propisi doneseni sukladno odredbama Zakona o rudarstvu, među ostalim i Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske donesen 2010. godine. Važeći pravni okvir kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u Republici Hrvatskoj usuglašen je sa pravnom stečevinom Europske unije. Na području Jadranskog mora u razdoblju od 1961. do 2015. izrađeno je 137 bušotina. Konačne dubine bušotina bile su u rasponu do 6725 metara, a dubina mora na lokacijama gdje su te bušotine vršile bile su u rasponu od 33 metra do 450 metara. Na području epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske nalaze se tri eksploatacijska prostora ugljikovodika, to su Izabela, Sjeverni Jadran i Marica, na kojima se već dugi niz godina obavlja eksploatacija prirodnog plina i njegov transport do kopna. Tijekom ovih godina nije se dogodila niti jedna velika nesreća uzrokovanom provedbom odobalnih radova, znači istraživanje i eksploatacija ugljikovodika na području Jadranskog mora. Osim Zakonom o rudarstvu i Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika kojim se uređuje provedba odobalnih radova na Jadranu, glede provedbe odobalnih radova bitno je navesti propise iz nadležnosti ostalih državnih tijela koji su usko vezani za provedbu odobalnih radova na Jadranu kao Zakon o zaštiti okoliša, Pomorski zakonik odnosno plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja donesen 2008. godine kojim je određeno postupanje prilikom iznenadnih onečišćenja mora pa tako i velikih nesreća koje su nastale kao posljedica istraživanja i eksploatacije ugljikovodika. Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske strogo je zabranjeno bacanje i ispuštanje čvrstih otpada, motornih ulja, tekućih ugljikovodika, otrovnih i štetnih tvari, redovite kontrole bušećih i eksploatacijskih postrojenja itd. Što se tiče samog procesa bušenja i mogućih incidentnih situacija pravilnik definira vrste i mjesta postavljanja preventera, njihove certifikate, potom blokade ventila i zasune odnosno određivanje primarno i sekundarno zadržavanje. Isto tako sva oprema koja se koristi pri izradi bušotine mora biti atestirana te osiguravati maksimalnu sigurnost tijekom samog bušenja. Sam pravilnik već sada ne ostavlja gotovo nikakav prostor za moguće improvizacije tijekom provedbe odobalnih radova, a zakon će samo to pooštriti. Europska komisija je započela preispitivanje odobalnih radova i donijela je direktivu 2013. godine Europskog parlamenta i vijeća koja je donesena 12. lipnja 2013. suglasnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti i o izmjeni direktive 2035 iz 2004. godine i provedbu uredbe komisije iz 2014. o utvrđivanju zajedničkog obrasca pomoću kojeg operatori i vlasnici odobalnih naftnih i plinskih objekata razmjenjuju informacije o pokazateljima velikih opasnosti te zajedničkog obrasca pomoću kojeg države članice obavljaju informacije o pokazateljima velikih opasnosti. intenzivno sudjeluje u radu radne skupine Europske unije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika od njezina osnivanja početkom 2014. godine, a čije osnivanje je regulirano samom direktivom te je u sklopu iste radne skupine sudjelovalo u izradi provedbe same uredbe. Osim izradbe provedbe uredbe radna skupina zajednički izmjenjuje iskustva i u skladu sa rokovima direktive osigurava implementaciju iste u zakonodavstvo svake države članice. Važno je napomenuti da navedena direktiva pa tako i ovaj zakon ne propisuje administrativne procedure javnog nadmetanja, ishođenja … za odobalne radove već ih propisuje direktiva u uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i eksploataciju ugljikovodika koja je potpuno implementirana u naše zakonodavstvo prilikom donošenja dva bitna zakona. To je Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, kao i sam Zakon o rudarstvu. Zakonom se jasno određuje i propisuje dodatan nadzor nad svim mjerama sigurnosti koji će se morati provoditi prilikom provedbe odobalnih radova te će koordinacija biti obavezna izvještaje o tome redovito dostavljati Europskoj komisiji. Zakonom je propisano da je rok za prilagodbu za postojeće odobalne objekte 19. srpnja 2018. godine, dok svi novi zahvati po pitanju odobalnih radova moraju biti usklađeni do 19. srpnja 2016. godine. Prilikom izrade zakona pribavljeno je mišljenje širokog kruga nadležnih državnih tijela, sektorskih udruga, provedena je javna rasprava sa zainteresiranom javnosti odnosno zakon je prezentiran i raspravljen i sa socijalnim partnerima. Zaključno, uz provedbu odredbi ovog zakona i drugih propisa smanjuje se opasnost prilikom provedbe odobalnih radova na Jadranu, odnosno smanjuje se rizik od provedbe odobalnih radova na prihvatljivu razinu. U skladu sa smjernicama iz direktive 013/30 EU što je propisano i preneseno ovim zakonom nameće se dodatni nadzor nad svim ekološkim mjerama koje će se morati provoditi. Izvješće o tome bit ćemo pak obavezni redovito dostavljati Europskoj komisiji. Mjerama koje sada postavljamo ne samo da štitimo Jadran od potencijalnih nezgoda prilikom provedbe odobalnih radova već podižemo cjelokupni sustav sigurnosti zaštite okoliša. S novim aktivnostima se neće moći započeti dok god se ne uspostave adekvatni resursi koji će moći regulirati u trenutku u slučaju bilo kakve nesreće, a sukladno ovim zakonom. Hvala lijepo. U prijedlogu zakona nijednom rječju nije objašnjeno, a i vi ste u svojem uvodu u potpunosti izostavili obrazložiti Hrvatskom saboru razloge sadržaja odredbe članka 40. prema kojem se odgađa primjena ovog zakona za postojeće objekte na 19. srpnja 2018. i citiram za planirane objekte na 19. srpnja 2016. Koliko je meni poznato Hrvatska je pred ugovaranjem istražnih radnji na Jadranu po međunarodnom natječaju. Sastavni dio tog natječaja bio je prijedlog ugovora kojega koncesionar mora ispunjavati i ovom odredbom o primjeni tek od 19. srpnja 2016. za nove objekte vi zapravo stvarate preduvjete da se na njih ne odnose zaštitni mehanizmi ovog zakona. To znači da ovaj zakon kao očito i strateška studija utjecaja na okoliš pisan u dosluhu sa onima koji su po natječaju dobili posao i da im još omogućavate da odredbe zaštite Jadrana iz ovog zakona ne mogu biti sastavni dio ugovora koje će Hrvatska s njima potpisati jer ste odgodili primjenu tog zakona na planirane objekte ma što to značilo. Ja vas molim i pozivam obrazložite razloge ovakve sulude odredbe u članku 40. i kakve pravne posljedice u smislu zaštite okoliša, a s naslova ugovaranja po međunarodnom natječaju ova odredba zakona može napraviti. Zašto to radite? Kad već niste napisali u dokumentima koje ste dali u Sabor, dajte to objasnite u Saboru. Hvala lijepo. Pa jasno se kaže i u mom uvodu je bilo da je zakonom propisan rok za prilagodbu za postojeće odobalne objekte je 19. srpnja 2018. sukladno Direktivi EU. A druga bitna stvar koju ste vi ovdje spomenuli niti jedna bušotina što se tiče eksploatacijska neće biti u planovima koji su dali kraća, odnosno prije tri godine, odnosno četvrte godine, eksploatacijska bušotina ne istražna, eksploatacijska. Odnosi se, kako da ne. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče ministra sa suradnikom. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora raspravio je na 70 sjednici održanoj 18. lipnja prijedlog zakona o sigurnosti bi odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 3. lipnja 2015. godine uz prijedlog da se sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za zaštitu okoliša na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio je predloženi zakon kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom obrazloženju pomoćnica ministra gospodarstva istaknula je da se predloženim zakonom u pravni sustav Republike Hrvatske prenose direktive Europskog parlamenta i vijeća od 12. lipnja 2013. godine o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti i o izmjeni direktive. Odredbe ovog zakona ne odnose se na sprječavanje velikih nesreća tijekom odobalnog istraživanja i eksploatacije ugljikovodika. Kao nadležno tijelo za provedbu zakona određena je Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, propisani su dokumenti koji se izrađuju i dostavljaju za izvođenje odobalnih radova, propisan je način izrade i sadržaj dokumenata koji se dostavljaju za izvođenje odobalnih radova, kao i procedura odobravanja istih od strane koordinacije, određena odgovornost za štetu, sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti prilikom provedbe odobalnih radova, te su propisane prekršajne odredbe. Nakon uvodnog obrazloženja u raspravi je ponašanje Vlade RH ocijenjeno neodgovornim zato što je pokrenula postupak prvog javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu 2. travnja 2014. godine, te potom 2. siječnja 2015. godine, izdala 10 dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, a bez prethodnog donošenja nekoliko strateških dokumenata i ovog zakona. Ocijenjeno je da je prethodnim nedonošenjem Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika pokazana nebriga za očuvanje mora i morskog okoliša budući da izazvane velike nesreće istraživanjem i eksploatacijom ugljikovodika mogu imati razorne i nepovratne posljedice na morski i obalni okoliš. Ujedno je i istaknuto da je cijeli ovaj postupak proveden ubrzano, nezakonito i netransparentno te je u konačnici rezultirao i nepoštivanjem rokova za potpisivanjem ugovora definiranim Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. I odlukom o postupku provedbe javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu. Stoga je postavljeno pitanje u kojoj je fazi sada postupak javnog nadmetanja, postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, te kada se planira potpisivanje ugovora zbog načina kako je vođen cijeli postupak kao i zbog nedostupnosti javnosti i zastupnicima ugovora koje je Ministarstvo gospodarstva sklopilo sa tvrtkom Spektrum izražena je sumnja u pogodovanje te je istaknuta nužnost da se bez odgode obustave svi postupci koji se provode temeljem provedenog javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu. Predstavnici "Zelene akcije" zabrinjavajućim su ocijenili što je predloženi zakon upućen u hitni postupak donošenja neposredno prije isteka roka u kojim je država članica dužna uskladiti svoje zakonodavstvo sa navedenom direktivom. Istaknuli su da je direktiva donesena u lipnju 2013. godine i da je bilo dovoljno vremena za njezino prenošenje u nacionalno zakonodavstvo. "Zelena akcija" ocijenila je kako je činjenica da se o ovom zakonu raspravlja neposredno prije isteka roka za usklađivanje upućuje na zaključak da se istraživanje Jadrana i javno nadmetanje željelo provesti prije usklađivanja sa direktivom. U nastavku rasprave upitnim je ocijenjen stav koordinacije, ocijenjen sastav koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika kojoj se predloženim zakonom povjerava funkcija nadzora. se sastoji od predstavnika ministarstva nadležnog za rudarstvo, Agencije za ugljikovodike, Hrvatskog registra brodova, Ministarstva nadležnog za pomorstvo, Državne uprave nadležne za zaštitu i spašavanje i Ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode i Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, istaknuto je kako predloženim nije osigurana neovisnost i objektivnost koordinacije budući da je Agencija za ugljikovodike u sastavu koordinacije samim time nisu stvoreni preduvjeti za jasno odvajanje funkcije nadzora, sigurnosti i zaštite okoliša od tijela koje je usmjereno ka razvoju korištenja naftnih ili plinskih resursa. Ujedno je upitnim ocijenjeno osnivanje novog tijela u uvjetima kada postoje tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti ova pitanja kao primjerice Obalna straža koja može sigurno i kvalitetno voditi procedure u slučaju onečišćenja mora. Uočeno je da je člankom 30. ovog Zakona kao i člankom 39. Prijelaznih i završnih odredaba definiran sadržaj, te rok donošenja plana intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora. Upozoreno je kako se ovime narušava načelo jasnoće i preciznosti zakona. Naime, navedeni plan definiran je Zakonom o zaštiti okoliša, te je ovu problematiku trebalo definirati ovim temeljnim zakonom. U svezi roka primjene ovog zakona kojim je zakonom propisan za planiranje odobalne projekte, tj. nove zahvate od 19. srpnja 2016. godine postavljeno je pitanje upućuje li navedeno da bi eventualno bušenje istražnih bušotina temeljem provedenog postupka prvog javnog nadmetanja izmaklo obvezama iz ovog zakona? Pomoćnica ministra gospodarstva pojasnila je da to neće biti slučaj budući da su nove istražne i eksploatacijske bušotine nemoguće prije razdoblja od 4 godine a što je od članova odbora ocijenjeno netočnom tvrdnjom. U raspravi je ukazano na važnost da se sukladno …/Govornik se ne razumije./… konvenciji osigura javnosti i zainteresiranoj javnosti prilika za rano i učinkovito sudjelovanje u donošenju odluka vezanih za djelatnosti koje bi mogle imati značajne učinke na okoliš. U tom smislu iznijeta je primjedba na odredbe članka 7. stavka 2. kojima se propisivanjem kratkih rokova derogira odredbe stavka 1. koja definira da bušenje istražne bušotine eksploatacijskog objekta može započeti nakon što je osigurano rano i učinkovito sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti. Nakon provedene rasprave odbor nije utvrdio svoje stajalište o potpori za donošenje ovog zakona jer su glasovi 10 nazočnih članova bili podijeljeni i to 5 glasova za i 5 glasova protiv. Hvala. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Nezavisnih ljevičara govorit će poštovani Branko Vukšić.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. O ovom zakonu govoriti je vrlo teško zbog toga što smo već nekoliko puta upozoravali da sve što se tiče istraživanja i eksploatacije ugljikovodika je obavijeno velom tajne. Pokušava se učiniti sve da Hrvatski sabor bude isključen iz procesa odlučivanja, pa čak i iz procesa rasprave, kad je u pitanju istraživanje i eksploatacija ugljikovodika. Ova tema, to smo nekoliko puta razgovarali ovdje u Hrvatskom saboru, zaslužuje raspravu cjelodnevnu ili višednevnu raspravu o tome treba li ili ne treba u Jadranu istraživati, odnosno bušiti Jadran, istraživati. A nakon istraživanja da vidimo da li treba istraživati ako se donese odluka da treba istraživati nakon toga shodno tome što je pronađeno u Jadranu treba li eksploatirati ugljikovodike, plin ili naftu. Nekoliko puta u različitim situacijama govorio sam upravo o tome zbog čega je eksploatacije nafte, plina, pogotovo kada je riječ u Jadranu, govorio sam o onim poljima koja su bila aktivna prekriveno velom tajni. Zbog čega je Vlada ili jedna uža skupina ljudi uzela sebi za pravo da odlučuje o tome što će se raditi u Jadranu, na koji način će se raditi i kada će se raditi a da Hrvatski sabor o tako važnom, sudbonosnom pitanju za RH za budućnost Hrvatske, za budućnost i gospodarstva odnosno jednog velikog segmenta gospodarstva a to je turizam ne raspravi Hrvatski sabor. Hrvatski sabor je zapravo sve više mjesto na kojem se donose odluke dizanjem ruku većine koja pogoduje onom što je vjerojatno većini logično interesima Vlade i interesima jedne skupine ljudi. Sve što je prethodilo ovom zakonu dovodi u pitanje, u sumnju, zašto se ovaj zakon prvo zašto se mora donositi po hitnom postupku? Zato što je pet do zato što smo gotovo dvije godine čekali, ono što smo mogli učiniti prije dvije godine mi sad činimo kada moramo činiti. Već su prije donesene odluke o tome da će se istraživati Jadran postoji li, koliko postoji ugljikovodika u Jadranu, koliko je nafte, koliko je plina i kada smo raspravljali o tome u Saboru o zakonu tada je rečeno sve što je trebalo reći o načinu na koji je Ministarstvo gospodarstva sklopilo ugovor sa tvrtkom "Spectrum". Mislim da ovo što se čini danas, što se čini sve vrijeme ove Vlade da nije dobra preporuka i da treba sumnjati u to da je ne samo da su neke interesne skupine, neke tvrtke da se pogoduje njima nego treba sumnjati u to da ćemo ozbiljno obaviti posao, da će sigurnost Jadrana biti zaštićena, da će ekologija biti zaštićena i da će turizam biti u budućnosti ako se odluči za eksploataciju, odnosno prvo za istraživanje, a onda za eksploataciju Jadrana, da će turizam biti grana koja će donositi veliki novac Hrvatskoj. Ovo je preveliko i preznačajno pitanje da bi se njemu pristupilo na taj način. Zato apeliram da taman da se i prekrše rokovi, ako se moglo dvije godine čekati, da se raspravi u Hrvatskome saboru o tome što nam je činiti u Jadranu da se podastru zastupnicima Hrvatskoga sabora sve što, sve negativnosti koje nas mogu dočekati pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u Jadranu. Te da nakon te rasprave, a raspravi treba prethoditi studija u kojoj će biti za i protiv istraživanja i eksploatacije i da nakon toga Hrvatski sabor odluči da li će se tome pristupiti ili neće. Sve ostalo i ovaj prijedlog zakona i ostale poteze koje čini Vlada mislimo da je na uštrb sigurnosti, a onda i budućnosti Hrvatske. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo poštovani Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Vukšić, s pravom ste rekli da se zakon donosi u 5 do 12 a to iz razloga što je njegovo donošenje proizlazi iz obveze direktive koja se ovim zakonom uvrštava u nacionalno zakonodavstvo i kroz njegovo donošenje s jedne strane. S druge strane se on donosi u 5 do 12 iz razloga kako bi se na određeni način preveniralo sve ono što je interpelacijom kluba HDZ-a navedeno a to je da je da je pretpostavka raspisivanju javnog natječaja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu trebalo bi biti donošenje ovog zakona. Pa mi njega raspravljamo danas prije nego što ćemo raspraviti samu interpelaciju. No, donesen on danas ili prije pet mjeseci, prije godinu dana i to je bilo kasno. On je trebao biti donesen prije nego što je Vlada raspisala natječaj. To je bilo jedino ispravno da smo ovaj zakon raspravili pa da onda odredbe ovog zakona budu činile sastavni dio samog javnog nadmetanja, a ovako kad je javno nadmetanje dovršeno, kad je natječaj raspisan, kad su dane dozvole 2.siječnja ove godine onda praktično ove odredbe zakona se gotovo niti ne odnose na dozvole koje će omogućiti kompanijama istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. I u tom smislu čak i odredba da se on ne odnosi na odabrane objekte koji budu postavljeni do na replike. Prvo poštovani Branko Bačić. Uvaženi kolega Bačić, slažemo se. Prvo je trebalo donijeti zakon a onda raspisati natječaj. I tada bi se natječaj uzeo u obzir ovaj zakon, znači sve ove sigurnosne mjere koje se ovdje propisuju i koje su sasvim dobro došle i sam zakon, sam po sebi on nije upitan. Prvo, ne razumijem zbog čega su se preskočili neki koraci koji su trebali biti obavljeni? Drugo, valjda će nam gospoda iz ministarstva objasniti zbog čega se ne napravi, ne upriliči rasprava ili će možda u 9, 10 mjesecu, ne znam dokle će raditi Sabor se raspravljati u Saboru o sudbini istraživanja eksploatacije Jadrana. Dal stvarno misle u Vladi, u Ministarstvu gospodarstva da o tome može odlučivati i treba odlučivati pa čak i da vaše takvo mišljenje trebate dati priliku i opoziciji i zastupnicima na vlasti da raspravljaju o tome i da donesu mišljenja ako ne odluku o tome što treba učiniti sa Jadranom. Ovako mi sve izgleda da je nepripremljeno, neozbiljno, čak i ne mislim da je ovdje, da se priprema teren za neku pljačku, nego jednostavno mislim da je to zapravo, da smo neorganizirana država a ovo način na koji se donosi ovaj zakon samo to potvrđuje. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika poštovani Davorin Mlakar. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Vukšić, rekli ste da se ovaj zakon donosi po hitnom postupku 5 do 12, uvjeravam vas da se taj zakon donosi debelo iza 12 sati, da bi ga najradije nazvao interpelacijski zakon jer taj zakon vidjeli ne bismo da nisu dvije interpelacije na dnevnom redu Sabora. To smo govorili kada se ovaj zakon ponovno na silu i uvrštava u dnevni red. Ali javio sam se i replikom da vas uvjerim u nešto drugo. Mi danas raspravljamo o zakonu a imamo na bazi interpelacija zbog kojih ovaj zakon i postoji izvješće Vlade Republike Hrvatske o interpelacijama koje u svom u svom izvješću u prvom paragrafu kaže Vlada Republike Hrvatske je osigurala sve uvjete za provođenje zakonitog i transparentnog postupka po pitanju istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u RH. Nešto Nešto od ovoga nije točno. Bez obzira na vidovitost naše Vlade čini mi se da ona laže u svojem mišljenju od 30. travnja s obzirom da tek sada u proceduru po hitnom postupku gura zakon kako bi spriječila sve ono negativno što se dosada u javnosti već pojavilo a izraženo je u dvije interpelacije o kojima bismo trebali razgovarati. Ovo je sramota da Vlada nakon što je pritisnuta saborskom raspravom na brzinu smišlja zakone kojima bi htjela pokriti nedostatke svoga dosadašnjeg postupka. To je drugim riječima zakon o prstima u pekmezu i nisam siguran da je to samo pitanje neuređene države.

Ja sam pitao maloprije zbog čega i konačni prijedlog Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i interpelacije dvije nisu objedinjene. Bilo bi čak i logično da o njima raspravljamo isti dan i da su objedinjene,međutim onda bi ovo što ste vi rekli onda bi bilo evidentnije da Vlada zapravo kaska i da kasni. Slažem se možda pet do dvanaest nije dobar termin, možda je mislim da je zapravo da je rečeno sve što se trebalo reći o načinu na koji se donosi zakon i da svi oni koji sumnjaju u namjere Vlade imaju opravdanje. Iduća replika, poštovani Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Kolega Vukšić moja replika se odnosi na jednu vašu rečenicu, citiram vi ste rekli "Sve više se u Saboru odluke donose dizanjem ruku većine", pa vas ja molim da mi navedete ako znate u kojem se to parlamentu na svijetu odluke donose na neki drugi način, recimo dizanjem ruku manjine. razumije zbog najave./ … lapsus je prije svega. Mislio sam da ste marionete koje dižu ruku, samo to evo da vam pojasnim. Većina su marionete kada Vlada nešto odluči vi dignete ruku bez obzira jeli to dobro za Hrvatsku ili nije. A ja se ispričavam, da, krivo. **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega ovdje ste ocrtali situaciju gdje se veliki potez, velik za Hrvatsku, obavija tajnom i provodi u zadnji čas. Ma nije to slučajno i nije to prvi put, siguran sam da nije ni zadnji put. Ponekad i ne saznamo što se zbivalo iza velikih poteza, ne znam dali ćemo ovdje saznati. Puno drugačije nije ni u bijelom svijetu, trgovački sporazum sa Amerikom se provodi na isti ovakav način, nitko živ ne zna što tamo piše i što tamo stoji i dok netko iz elite ne potpiše neće to ni saznati. Nikad recimo nismo točno saznali pod kojim uvjetima, kako i za koji novac su izvori pitke vode koji su od životne važnosti za Hrvatsku i u Jaminici došli u vlasništvo jednog izuzetno izuzetno bogatog Hrvata. Jel to bilo za jednu kunu možda ili za manje od dotične? Političke elite, a pod tim mislim vlast, odlučuju i onda eventualno obavještavaju javnost, Parlament i sve druge o tome što su odlučili. Ma pitam se zapravo, pitam vas, pitam sebe pitam gdje je tu zdrava pamet, a posebice gdje je tu demokracija? Što smo napravili od te demokracije? odgovor na repliku Branko Bačić. dobro ste rekli nakon toga što političke elite odluče tada se obavijesti Sabor i Sabor je zapravo lutka na koncu, a netko drugi poteže poteze. Sada ja nisam čak ni siguran da su to političke elite, već da su političke elite sluge neoliberalnog kapitala odnosno kapitala banaka, krupnog kapitala onih koji imaju novac da oni vuku konce. I da smo zapravo svi mi ili oni koji za to glasuju u njihovoj službi. Sve je pod velom tajne. Mnoge odluke su se donijele ovdje u Saboru upozoravali smo da su pogrešne za RH kao kao što smo i kada smo raspravljali o prošlom zakonu malo prije isto tako govorili što je krivo, zbog čega se ne donose prave odluke. Ali ovaj puta ako će se ići u eksploataciju ugljikovodika, a da ne donesemo prave odluke to će biti štete nemjerljive i teško ispravljive.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Samo čisto tehnički i vremenski period da stavimo. Ovaj zakon upućen je u javnu raspravu u tijelima državne uprave 7.veljače ove godine. interpelacije su sredina travnja tako da nema nikakve veze sa interpelacijom. Javna rasprava znači da su poslani … tijelima državne uprave 13.2.to vam je na stranici 14 ili 15 u kojoj ćete vidjeti gdje je izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću od 13.2.do 13.3.otvoreno za svu javnu raspravu. na repliku Branko Bačić. Pa evo ja ću isto vrlo kratko. Jel o tome da danas u ovom zakonu raspravljamo odlučuje opozicija ili odlučuje vlast? Tko odlučuje o tome? Prema tome, naše zamjerke su na mjestu. Trebali smo raspravljati prije. Zašto nije? Ne znam, vjerojatno znate vi iz vlasti zašto. U ime kluba SDP-a Damir Mateljan. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Sama ideja o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na Jadranu podijelila je hrvatsku politiku što nije teško, a i podijelila je hrvatsku javnost što je pak rezultat takve politike. Zbog takve podjele gdje jedna strana u potpunosti isključuje bilo kakvu mogućnost istraživanja i eksploatacije ugljikovodika teško se nadmetati racionalnim argumentima razlozima zbog čega je dobro da Hrvatska što prije započne s istraživanjima prije svega o mogućnosti eksploataciji ugljikovodika na Jadranu. Tako ispada i nevažan argument da svaka ozbiljna država a pogotovo ona koja uvozi 80% energenata ne može ignorirati vlastite energetske resurse te rezultate toga uključiti u razvoj vlastitoga gospodarstva. Naglašava se opasnost rizik za okoliš a pri tome se izbjegava reći i činjenica da su naši susjedi na Jadranu već poodmakli u aktivnostima istraživanja eksploatacije. Do danas na Jadranu ima 133 bušotina i 23 plinske plinske platforme te da u Jadran dnevno uplovljava na tisuće i tisuće tona nafte što znači da rizik nažalost već postoji i da je zapravo pitanje svih pitanja upravljanje rizikom odnosno svođenje rizika na prihvatljivu razinu, čemu, tako mi smatramo u SDP-u, upravo doprinosi ovaj prijedlog zakona. Nužno je reći da ne samo ovaj zakonski prijedlog već cjelokupni pravni okvir kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u Republici Hrvatskoj, pa tako i istraživanje eksploatacija ugljikovodika na Jadranu a čine ga prije svega Zakon o rudarstvu, Zakon o istraživanja i eksploataciji ugljikovodika, te Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike, unapređuje razinu zaštite, podiže kapacitete za upravljanje rizicima i ne manje važno podižu i financijske učinke za Republiku Hrvatsku. Tako je potrebno reći da je prijašnjom zakonskom regulativom bilo …/Govornik se ne razumije./… raditi istražna bušenja ne samo u podmorju već i na kopnu, odnosno na otocima i to na otocima kao što su Vis, Lastovo i Dugi otok. Sadašnjim zakonskim okvirom kojeg je dio ponavljam i ovaj prijedlog zakona osigurano je da se istražni prostori odmaknu minimalno 10km od obale, odnosno 6km od otoka. Osim toga ovaj pravni okvir identificira ograničenje istražnih prostora na kojima se istražne radnje ne mogu odvijati odnosno nužni su posebni uvjeti za odvijanje takvih aktivnosti. Svi ovi zakoni kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u Republici Hrvatskoj naravno usuglašeni su sa pravnom stečevinom Europske unije. Što se financijskog dijela tiče dosadašnji model koji je bio na snazi do 2014. od od eksploatacije ugljikovodika u Republici Hrvatskoj donosio je financijsku korist u visini od 5% dok je investitorima ta korist bila 95%. Novim zakonskim okvirom Republika Hrvatska imala bi koristi od eksploatacije ugljikovodika u visini od 55% dok bi korist investitora bila 45% što u konačnici znači ukoliko bismo to primijenili recimo na 2013. godinu kada je prošlo dakle na količini od 1,3 milijuna barela nafte u državni je proračun uplaćeno 356,7 milijuna kuna dok bi ovim novim modelom financijska korist za Republiku Hrvatska bila 3,8 milijardi kuna. Ovim prijedlogom zakona Republika Hrvatska odrađuje svoju obavezu kao država članica Europske unije da donese i objavi zakone i druge propise potrebne za usklađivanje sa Direktivom 212/30 od sigurnosti od odobalnih, naftnih i plinskih djelatnosti. Ovu Direktivu Europska komisija donijela je nakon niza velikih nesreća, pogotovo nakon velike nesreće u Meksičkom zaljevu 2010. godine. Taj je događaj u mnogome podigao razinu osviještenosti o rizicima vezanim za odobalne radove te je potaknuo Europsku komisiju da preispita vlastite politike kojima se osigurava sigurnost tih djelatnosti. Rezultat tog preispitivanja je spomenuta direktiva te Uredba Europske komisije 112 iz 2014. o utvrđivanju zajedničkog obrasca pomoću kojeg operateri i vlasnici odobalnih, naftnih i plinskih objekata razmjenjuju informacije o pokazateljima velikih opasnosti te zajedničkog obrasca pomoću kojeg države članice objavljuju informacije objavljuju informacije o pokazateljima velikih opasnosti. Nadležnim tijelom za provedbu ovog zakona određuje se koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika koja se sastoji od predstavnika ministarstva nadležnog za rudarstvo, Agencije za ugljikovodike, Hrvatskog registra brodova, Ministarstva nadležnog za pomorstvo, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te Ministarstva nadležnost za zaštitu okoliša i prirode. Nadalje, propisani dokumenti koji se izrađuju i dostavljaju za izvođenje obalnih radova koji proceduru odobravanja istih od strane koordinacije određena je i odgovornost za štetu. Osim toga slijedeći navedenu direktivu osigurano je sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti prilikom provedbe odobalnih radova te su propisane prekršajne odredbe. Zakon nadalje jasno određuje i propisuje dodatan nadzor nad svim mjerama sigurnosti koje će se morati provoditi prilikom provedbe odobalnih radova a koordinacija kao tijelo nadležno za provedbu zakona imati će obavezu slati izvještaje o tim aktivnostima redovito Europskoj komisiji. Zakonom su propisani rokovi za prilagodbu postojećih odobalnih objekata a ti rokovi proizlaze iz Direktive Europske komisije dakle to su ti datumi koji su ovdje spominjani, to je 19. srpnja 2018. godine, dok se novi zahvati po pitanju odobalnih radova moraju uskladiti do 19. srpnja 2016. godine. Nažalost ne postoji zakon koji će sam po sebi u 100%-tnom dijelu spriječiti mogućnost velikih nesreća, odnosno zakon koji će u potpunosti garantirati izbjegavanje svih postojećih rizika. Stoga smo mi u klubu SDP-a svjesni da je ovaj zakon kao i svi zakoni koji bi se odnosili na ovu temu da su neprihvatljivi za one koji se protive eksploataciji, odnosno istraživanju ugljikovodika na Jadranu. Međutim, jednako tako smatramo u klubu SDP-a da ovaj zakon i ukupni dakle pravni okvir koji se odnosi na ovu problematiku u znatnosti dakle smanjuje rizike od provedbe odobalnih radova i da ih dovodi dovodi dakle na prihvatljivu razinu i da doprinosi boljem upravljanju rizicima koji proizlaze iz tih radova. Stoga će klub SDP-a podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. Poštovani kolega argumenti koje koristite ne uvažavaju strateški smjer u kojem ide ne sama Europska unija već i cijeli svijet. pretpostavljam da ste svjesni toga u klubu SDP-a da je budućnost u kojoj živimo takva da nećemo imati fosilna goriva i da se nećemo više oslanjati na fosilna goriva. I šta radi Republika Hrvatska odnosno Vlada Republike Hrvatske? Umjesto da se priprema za takvu budućnost ona se vraća unatrag. Vraća se prema starim tehnologijama jer nažalost ovaj zakon kojeg danas raspravljamo u Hrvatskom saboru ne donosi obavezu za operatera da primjenjuje najvišu tehnologiju, a ja mislim da bi to trebali s obzirom da se radi o Jadranu koji je zatvoreno more koje je izrazito izloženo bilo kakvoj mogućnosti akcidenta na način da su posljedice pogubne. Uopće se ne razmišlja o tome. Ja sam razgovarala sa ljudima koji rade na platformama i ako vas uvjeravaju da je istraživanje i eksploatacija ugljikovodika bezopasan i siguran posao onda vam lažu jer to je apsolutna neistina, jer ljudi koji rade na platformama to jako dobro znaju. šta mi radimo? Mi pozivamo odnosno radit ćemo sa tvrtkama koje nemaju najnoviju tehnologiju, nemaju najsofisticiranija rješenja vezana za ovo iako smo svjesni toga da živimo u izrazito osjetljivom eko sustavu, a da se o samom prijedlogu ugovora kojeg možete pročitati i analizirati na web stranicama Agencije za ugljikovodike uopće ne govori. Tražila sam Vladu da mi odgovori tko je autor tog ugovora, nisam dobila odgovor na to pitanje. Ugovor je izrazito štetan u ekonomskom smislu za Hrvatsku, a donosi enorman rizik. **Stazić, Nenad Uvažena kolegice, pa nismo bedasti da povjerujemo nekome tko nam kaže da je eksploatacija odnosno istraživanje ugljikovodika na Jadranu bezazlen i potpuno siguran posao, to nikad nismo ni tvrdili. Međutim, još i ovdje ponavljam da zakonski okvir kojeg je dio i ovaj zakon u znatnosti smanjuje te rizike i u znatnosti povećava upravljanje rizicima. Da li je to idealno, nije. Da li je to najbolje što se može, ja vjerujem da je. Hvala lijepo. I druga replika, poštovani Branko Bačić. govori se kako do ovog postupka kojega i sada Vlada se moglo bušiti u teritorijalnom moru, na plažama, na otocima i čak ste neke otoke naveli. tu tvrdnju lansiraju naftaši i rudari tvrdeći kao da u Hrvatskoj ne postoji prostorno-planska dokumentacija koja definira što se gdje može napraviti. bušotine koje se odvijaju na istražnim i eksploatacijskim platformama su rudarski radovi. Tim se rudarskim radovima može prići na temelju rješenja, a koje se rješenje temelje na pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli, a vi jako dobro znate da se lokacijska dozvola može izdati samo ukoliko je taj zahvat predviđen u prostornom planu. Prema tome, nije točno da se može na Visu ili negdje u teritorijalnom moru prići istražnoj bušotini ako ona nije predviđena u prostornom planu dotične županije i dotične jedinice lokalne samouprave. Prema tome, to je nešto što se uporno tvrdi u hrvatskoj javnosti kako se do raspisivanja ovog javnog nadmetanja doslovno moglo svugdje na Jadranu postavljat istražne bušotine i prići onda eksploataciji nafte. To nije točno. Zato postoje zakoni koje je donio ovaj Sabor, zato postoje prostorni planovi koje su donijele jedinice područne i lokalne samouprave i one su propisivale što se gdje može radit, a ne ovako

Sad recite ono, razuvjerite me ali nemojte mi reći da lažem, ali ja mislim da postoje bušotine i na otoku Visu i na otoku Lastovu, znači to su već postojeće bušotine koje tamo jesu. Dakle zakon jest omogućavao i operateri su dakle tu mogućnost i …, dakle već dotične bušotine i postoje dakle za istraživanja, pogotovo mislim da postoje na Dugom otoku. Znači da se takva mogućnost ipak mogla ostvariti, a sada se dakle temeljem ovog novog zakonskog okvira to ne može dogoditi, to je činjenica. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba HNS-a govorit će poštovani Srđan Gjurković, izvolite. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče sa suradnikom, kolegice i kolege. istraživanje i eksploatacija ugljikovodika dugo traje u Hrvatskoj, a na Jadranu negdje 40-ak godina. U ovom trenutku imamo 19 plinskih proizvodnih platformi, jednu kompresorsku na koju je spojeno 51 eksploatacijska proizvodna bušotina unutar 3 eksploatacijska polja iz kojih se godinama proizvodi oko 1,2 milijarde kubnih metara plina. U prošlosti u hrvatskom dijelu Jadrana izrađeno je 128 istražnih i 51 eksploatacijska proizvodna bušotina, a na nekima su i registrirani tragovi nafte. U Jadranskom dijelu Italije aktivno je 107 plinskih platformi na kojima je spojeno 600 eksploatacijskih plinskih bušotina, 7 naftnih platformi na kojima je spojeno 39 eksploatacijskih naftnih bušotina unutar 62 eksploatacijska polja i to su podaci iz službenih stranica talijanskog ministarstva gospodarstva. novim regulatornim okvirom omogućila se nova aktivnost istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u moru. Istražni prostori su pritom definirani i udaljeni od obale 2 do 3 km. Albanija 0 km od obale, intenzivno se provode aktivnosti istraživanja ugljikovodika. Malo dalje od nas je Grčka, ali isto tako na početku Jadranskog mora 3 do 5 km od obale. Mi smo jedina zemlja od navedenih koja će donijeti Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika pa sad vi recite koliko smo mi brzi ili spori. Isto tako nadasve bitno je istaknuti da do sada, dosadašnjim zakonima ne samo Zakon o rudarstvu i Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika već Zakon o zaštiti okoliša, Pomorskim zakonikom odnosno planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, pravilnicima i iznimno su postrožene i u ovome trenutku mjere prilikom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika. Dakle, ne samo na Jadranu nego i na kopnu. Ovaj zakon samo osnažuje koristeći i direktive EU iz 2013. godine sve ove pravilnike i Hrvatska kao jedina od navedenih zemalja će donijeti u roku Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, osnažiti apsolutno zaštitu i na Jadranu i na kopnu. Kontinuirano se zaboravlja da mi na kopnu imamo eksploataciju ugljikovodika, istraživanje i eksploataciju i to i plina i nafte i mi smo u korak i sa potrebama i sa vremenom. I ovo je samo zakon koji još dodatno i šalje poruku svima onima koji će sutra istraživati i eksploatirati, da ćemo poštivati i tražiti poštivanje visokih standarda zaštite okoliša, a isto tako ćemo tražiti i od susjednih zemalja da isto to primjenjuju jer na to imamo pravo radi nas samih. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice ne može podržati Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika navesti ćemo razloge zbog kojih ne možemo podržati ovakvo donošenje zakona, ovakav Zakon o sigurnosti i predobalnom istraživanju ugljikovodika. Najprije nešto oko hitnog postupka i roka u kojemu se zakon donosi. Naime, točno je da je obveza donošenja ovog zakona prema europskoj direktivi utvrđena i daj i daj krajnji rok 19. srpnja 2015. godine. Dakle, Hrvatski sabor je u roku koji je samom direktivom predviđen u postupku donošenja samoga zakona. No, činjenica je da je sama direktiva donesena u lipnju 2013. godine i da je od tada do danas su protekle dvije godine. I nama bi ovaj rok bio prihvatljiv donošenja ovog zakona da Vlada nije prije njegovog donošenja raspisala i javno nadmetanje za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Prema tome, ovo donošenje zakona je praktično poklopac tom natječaju i morao je biti donesen prije samog javnog nadmetanja. Vlada tu ne može izbjeći odgovornost zbog toga što nije ovaj ovaj zakon donijela prije nego što je raspisala javno nadmetanje za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika jer bi odredbe ovog zakona u svakom smislu bile sastavni dio tog javnog nadmetanja. Kao što je ovaj zakon trebalo donijeti prije nego što se raspisalo javno nadmetanje, tako je još i više trebalo napraviti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, istraživanje i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu, pa tek onda raspisati javno nadmetanje, a da ne govorim i druge dokumente koje smo naveli u interpelaciji koje je trebalo donijeti u Hrvatskome saboru i koji su dokumenti trebali biti pretpostavka raspisivanju javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Prema tome, ovaj dokument, ovaj zakon koji je važan, kojim se utvrđuje odgovornost za istraživanje, eksploataciju ugljikovodika u Jadranu praktično se ne odnosi na postupak kojega je Vlada raspisala i koji je u tijeku. Usput treba reći da bi bilo dobro da nas zamjenik ministra upozna sa zakonitošću postupka koji je u tijeku s obzirom da su prema Zakonu o istraživanju ugljikovodika i eksploataciji ugljikovodika u Jadranu protekli svi rokovi koji su zakonom predviđeni, a koji su utvrđeni i samim javnim nadmetanjem kojega je Vlada raspisala. Prema tome, da li je taj zakon još uvijek, da li je taj potpisati ugovor sa kompanijama koje su se na natječaj javile? Bilo bi dobro da nas o tome i gospodin zamjenik ministra upozna. Po nama u klubu Hrvatske demokratske zajednice taj postupak više nije u skladu sa zakonom jer su protekli svi rokovi koji su zakonom predviđeni. Nadalje, kada se u ovom zakonu govori o pravnom okviru za nas je čudno da se za ovaj zakon koji predstavlja zaštitu okoliša, zaštitu morskog okoliša, zaštitu Jadrana utvrđuje Zakon o rudarstvu, Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, Zakon o osnivanju agencije za ugljikovodike, a niti jednom riječju se kao pravni okvir za donošenje ovog zakona ne spominje Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Pomorski zakonik. Dakle, svi oni zakoni koji već već sada u Hrvatskoj propisuju postupanje i način zaštite Jadrana i morskog okoliša. u uvodnom obrazloženju zakona govori kako se u proteklih 54 godine na Jadranu nije dogodila niti jedna havarija kada je u pitanju istraživanje i eksploatacija ugljikovodika. To gospodine zamjeniče nije točno. Naime, 1979. godine na bušotini Milna 1 na Braču se dogodio bio ozbiljan akcident koji je prijetio evakuacijom velikog dijela otoka Brača. Prema tome, nije točno da se za vrijeme istraživanja, eksploatacije ugljikovodika na Jadranu nije nikad dogodio nikakav ekces, kažem zbog curenja sumporovodika prijetilo je evakuacijom velikog dijela otoka Brača. Pa prema tome i u tom dijelu nije točno. Nadalje, nije mi jasno zašto se obuhvatom ovog zakona ne smatra i ZERP. Vi jako dobro znate da je Republika Hrvatska UN-u notificirala ZERP i da je ZERP morski prostor RH koji je utvrđen, definiran i on se ne spominje. O svojevrsnom neznanju i nepoznavanju problematike dok se ovaj zakon pisao govori i činjenica da se on odnosi i na objekte odobalne koji se nalaze ili plove u epikontinentalnom pojasu. Vi gospodine zamjeniče ministra znate da u da u epikontinentalnom pojasu ne mogu niti ploviti niti se nalaziti objekti već se oni mogu nalaziti ili u unutarnjim morskim vodama ili u teritorijalnom moru ili u ZERP-u nikako u epikontinentalnom pojasu jer to to je kontinentalna ploča koja se nalazi upravo ispod ovih prostora. Prema tome, kad spominjete teritorijalno more, kad spominjete unutarnje morske vode onda je ovaj zakon trebao spomenuti i ZERP kojega je ovaj Hrvatski sabor donio. I ono što je vrlo važno, ovim se zakonom utvrđuje da je prostor na kojega se on proteže unutarnje morske vode i teritorijalno more. To je apsolutno u suprotnosti sa Strategijom prostornog uređenja RH. Strategija prostornog uređenja RH, a o tome je svoj stav iznijela ministrica prostornog uređenja i graditeljstva gospođa Anka Mrak Taritaš, nije moguće vršiti istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Prema tome ako je tim dokumentom, kojega je usvojio Hrvatski sabor, propisano da se u teritorijalnom moru ne može vršiti istraživanje eksploatacije ugljikovodika a kažem to je u mišljenju kada je natječaj otvoren napisala i potpisala ministrica prostornog uređenja i graditeljstva onda je to jasna uputa da ovaj zakon u tom dijelu nije usuglašen sa Strategijom prostornog uređenja RH koju je izmijenio upravo ovaj saziv Sabora u srpnju mjesecu 2013. godine. Zašto to govorim? To govorim iz razloga što nije moguće prema hrvatskoj pravnoj regulativi u teritorijalnom moru RH niti u unutarnjim morskim vodama, a to su vam luke i zaljevi, nije moguće postavljati nikakvu platformu pa niti istraživačku. Za to postoje u RH definirani prostorni planovi kako prostorni planovi jedinica područne odnosno regionalne samouprave tih županija tako i prostorni planovi gradova ili općina. Nije moguće u prostoru Jadranskog mora niti na otocima niti u zaštićenom obalnom području vršiti nikakvo istraživanje mineralnih sirovina pa čak niti kopanje kamena na hrvatskim otocima niti u zaštićenom obalnom području, ako to nije definirano prostornim planom dotične županije odnosno općine, odnosno grada. Istraživanje mineralnih sirovina se u smislu Zakona o rudarstvu smatra rudarskim radovima kojima se prilazi na temelju rješenja koje izdaje nadležno ministarstvo. za istraživanje mineralnih sirovina pa tako i ugljikovodika nužan preduvjet je pravomoćna lokacijska dozvola koju vam izdaje nadležno tijelo velikog grada odnosno jedinice područne odnosno regionalne samouprave. Pokušajte sada bilo gdje na zaštićenom obalnom području mora zatražiti istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina bilo koje vrste, ne samo ugljikovodika nego bilo koje vrste pa dobijte lokacijsku dozvolu ako ta zona nije planirana u prostornim planovima. Prema tome, apsolutno je u tom smislu ovaj zakon koji omogućava istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru protivan Strategiji prostornog uređenja RH a koji je mišljenje o tome očitovala i gospođa ministrica. Nadalje, mi u klubu HDZ-a tvrdimo da pored brojnih koordinacija koje u ovom trenutku, a temeljem Zakona o zaštiti okoliša, temeljem Pomorskog zakonika, temeljem Zakona o obalnoj straži u RH postoje a čija je zadaća skrbiti o zaštiti Jadranskog mora nije bilo potrebno formirati novu koordinaciju za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Dakle, postoje koordinacije i postoje državna tijela u RH koja skrbe i brinu o zaštiti Jadrana. Sada se formira još jedno tijelo koje čini koordinacija 15 različitih ministarstava i koje tijelo po nama ne može kvalitetno i dobro skrbiti o zaštiti Jadranskog mora. Naime, postoji središnja koordinacija pri Obalnoj straži koju čini 16 ministarstava a koja središnja koordinacija ima ispostave u lučkim kapetanijama, na Jadranu njih 8, i u kojoj koordinaciji sjede stručne osobe koje su zadužene ispred svojih ministarstava za za zaštitu Jadrana. I nije bilo potrebno prema ovom zakonu formirati novu koordinaciju već toj koordinaciji pridodati i ove radove koji se odnose na zaštitu i sigurnost Jadrana pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. S druge strane Zakonom o zaštiti okoliša je predviđeno donošenje Plana za zaštitu pri iznenadnom onečišćenju Jadrana i na temelju tog plana formiran je Državni stožer za intervencije pri iznenadnom onečišćenju Jadrana i taj stožer u svakoj županiji ima svoj stožer za intervenciju kod iznenadnog onečišćenja Jadrana, a koji su stožeri donijeli planove za svaku županiju pojedinačno. Dakle, postoje već obučeni ljudi na terenu, postoje stručnjaci koji su temeljem Zakona o zaštiti okoliša educirani i dužnost im je brinuti za intervencije pri iznenadnom onečišćenju Jadrana. Nije nam jasno zašto sa daljnjim zakonom uvodimo jedno novo tijelo koje niti ima iskustva, niti znanja, niti je obučeno da može raditi ono za što u RH postoji državni stožer i zašto u svakoj obalnoj županiji postoji poseban stožer koji već ima donesen plan za zaštitu pri iznenadnom onečišćenju mora. Prema tome, ovim zakonom je trebalo i bilo bi bolje, uputnije, svrsihodnije za zaštitu Jadrana bolje tom stožeru, državnom stožeru pridodati još i ove poslove a svim koordinacijama i svim stožerima u županijama koje su već donijele takve planove dati još nove obveze koje proističu iz ovoga zakona. Ovako stvara se paralelni sustav koji nije dobar, time da se ovaj sustav koji se formira niti još ima znanja niti obučenosti da može intervenirati u slučaju iznenadnog onečišćenja mora. Nadalje, ovim se zakonom Hvala. se nadopunjuje i taj se plan sada propisuje i Zakonom o zaštiti okoliša i ovim zakonom. Dolazi do dualiteta u obvezama pojedinih tijela i to ne može donijeti nikako, doprinijeti kvalitetnom intervencijom u slučaju iznenadnog onečišćenja mora pri odobalnomo istraživanju i eksploataciji ugljikovodika u Jadranu. Zato je bilo bolje da je ovim zakonom utvrđeno da se upravo poslovi koji iz njega proizlaze pridodaju tijelima u RH koja već postoje i koja i taj posao znaju. I ono što nije dobro, to je da se u tom tijelu, u toj koordinaciji nalaze predstavnici Agencije za ugljikovodike čija je osnovna namjera i osnivanja razvoj energetskog sustava RH pa se u tom slučaju onda govorio o sukobu interesa same agencije kada nam ono tijelo koje razvija energetski sustav i uspostavlja sustav odobalnog istraživanja eksploatacije ugljikovodika i s druge strane vrši nadzor nad tim istim odobalnim objektima. To nije dobro i to je u suprotnosti sa člankom 8.same europske direktive kojom se ovaj zakon usklađuje. Dakle da zaključim, mi u klubu HDZ-a iz ovih razloga ne možemo podržati ovaj zakon. Držimo da nije, da je suprotan strategiji prostornog uređenja RH, držim da je model kojim će se kontrolirati zašita Jadrana od iznenadnog onečišćenja mora od odobalnih objekata nije kvalitetno pripremljena, da postoji u RH tijela koja tijela koja već sada to obavljaju, za to su obučena, za to imaju i svoje resurse kako kadrovski tako i materijalne, da ova koordinacija te resurse nema a s druge strane zakonom je predviđeno da neće trebati u proračunu RH dodatna sredstva da bi se osigurala učinkovita zaštita Jadrana. Iz tog razloga klub ne može podržati ovakav zakon. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo poštovani Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega nije točno da Ministarstvo graditeljstva nije suglasno sa istraživanjem i da nije u skladu sa strategijom prostornog planiranja jer tek eksploatacija treba biti ugrađena u prostorno planiranje a može se istraživati na cijelome Jadranu. Dakle to je jedna od bitnih i ključnih stvari o kojoj ste vi raspravljali pa samo želim to naglasiti. Vi ističete da je zakon bitan, da se kasni, da se za zaštitu Jadrana i okoliša, da je ovaj zakon bi to trebao regulirati a s druge strane ko iz nekog dišpeta nećete za to glasat, a za razliku od prethodnog Zakona o obveznim odnosima o kojem smo raspravljali i u kojem vjerujem da će i Vlada prihvatiti određene amandmane od strane opozicije, vi ste samo onako ovrš rekli ne valja ovo, ne valja ono, mi to sve imamo. Pa nemamo, mi nemamo taj zakon zato ga i donosimo i radi sebe i prema direktivi. A ne da radimo po pravilnicima i baš posebno što se ustrojavaju posebne koordinacije zbog toga što imamo senzibilnost i osjetljivost i javnosti i odgovornosti za zaštitu Jadrana je bitno da se ovim zakonom to na takav način regulira da se i odvoji od drugih segmenata kako bi što kvalitetnije vjerujemo sutra i ne samo istraživanju nego eksploataciji imali sigurnosti i zadržali onu ekologiju koju imamo danas u Jadranskom moru. Na repliku odgovara poštovani Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Gjurković, klub HDZ-a neće glasovat za ovaj zakon zato što je on loš a ne iz nikakvog dišpeta. Što se tiče mogućnosti da se na području cijelog Jadrana istražuje i eksploatira ja vas upućujem na Zakon o prostornom uređenju članak 67.i članak 126. U članku 67.govori se da se državnim planom prostornog razvoja utvrđuju zone za istraživanje i eksploataciju Jadrana. Taj državni plan prostornog razvoja kojega je prihvatio, odnosno njegovu obvezu donošenja utvrdio ovaj Sabor je trebao biti donesen do kraja ove godine. I taj je državni plan prostornog razvoja treba biti osnova gdje se u Hrvatskoj može istraživati i eksploatirati ugljikovodici a do tada, dok on ne dođe na snagu je strategija prostornog uređenja RH i o čemu se očitovala upravo ministrica Anka Mrak Taritaš. I ja ću vam to njezino očitovanje dostaviti, mislim da ga ima možda i ovdje gospodin zamjenik ministra. Da je to očitovanje bilo jedna od prethodnih mišljenja ministarstva kad se Vlada upustila u postupak raspisivanja javnog nadmetanja. A članak 126. Zakona o prostornom uređenju govorit da se pristupiti rudarskim radovima, a rudarski radovi su i istraživanje gospodine zastupniče, ne samo eksploatacija nego i istraživanje, može pristupiti na temelju rješenja koje se temelji na pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli. A da bi se ta lokacijska dozvola izdala potrebno je donijeti državni plan prostornog razvoja. Prema tome, to su preduvjeti kako se gdje u Hrvatskoj može istraživati, a ne da nekome u RH u Ministarstvu gospodarstva ili agenciji padne na pamet da ćemo se udaljiti 6 kilometara od obale.

Nova replika, poštovani Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Ha kolega čini mi se da je zapravo na djelu pokušaj da se jedna nezakonita radnja ozakoni. Nešto što je do sada rađeno nezakonito pokušava se sada ugraditi u novi zakon kako bi postalo novi zakon. Isključivo radi činjenice da je HDZ uputila interpelaciju koje još nije došlo na dnevni red premda je puno prije upućena i stavljena na dnevni red nego ovaj prijedlog zakona. Spomenuli ste i činjenicu da je netko odredio da je 6km od otoka pa tako i od Nacionalnog parka Mljet je moguće vršiti istraživanje odnosno buduću eksploataciju nafte ili 10km od Dubrovnika. Ja mislim da je svima jasno o potpuno neutemeljenim i nezakonitim dokumentima koji se nažalost prikazuju kao zakoni. A što reći tek o studiji utjecaja na okoliš koja nije donešena za vrijeme odnosno prije nego što se išlo u postupak koji je rezultirao potpisivanjem ugovora sa potencijalnim koncesionarima. Dakle nije se napravila studija koja bi pokazala gdje i kako i kada je moguće istraživati ugljikovodike, nije se napravila studija koja bi značila zaštitu Jadrana koja bi rekla što ćemo mi to u najvažnijem hrvatskom resursu, mogu tako reći jel najvažnija gospodarska grana je vezana uz hrvatski Jadran, to je turizam koji donosi najviše prihoda Hrvatskoj, dakle ta studija koja j trebala kazati gdje je moguće ili jeli uopće moguće i na kojim mjestima i na koji način dakle donešena je tek nakon što su predugovori potpisani sa koncesionarima. Prema tome jasno da je riječ o potpuno nezakonitoj radnji koja se kroz ovaj zakon pokušava ozakoniti. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. odgovor na repliku Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Matušić spomenuli ste kilometre i more, najprije ljudima od mora je neprihvatljivo da se udaljenosti na moru mjere kilometrima, za to postoje nautičke milje u čitavom svijetu pa je u Hrvatskoj jasno da je taj mjerni sustav kada se govori o morskim udaljenostima planiran i predviđen u nautičkim miljama nikako kilometrima pa je to izazvalo i podsmijeh kod ljudi koji govore i koji se bave morem. Što se tiče mogućnosti da se uopće istražuje Jadran, mi u klubu HDZ-a nismo niti jednom rekli da smo protiv istraživanja ugljikovodika na Jadranu, ponavljam na Jadranu, ali smo rekli da smo protiv ovog postupka koji je apsolutno nezakonit od prvog trenutka. Projekt istraživanja eksploatacije ugljikovodika nije projekt niti jedne vlade niti neke partije niti jedne stranke u Hrvatskoj, to je projekt desetljeća da ne kažem više desetljeća i da je u taj projekt trebalo ući s mjerom jer se radi o jednom od najčišćih i najljepših mora na svijetu. I kada na tom moru odlučujemo istraživati i eksploatirati ugljikovodike onda je odgovornost Vlade da tu proceduru provede na najvišim standardima koji su predviđeni u svijetu. I zato je naša interpelacija išla protiv ovog postupka koji je nezakonit koji je netransparentan i koji je po nama već trebao biti obustavljen jer su istekli rokovi koji je ovaj Sabor donio temeljem Zakona o ugljikovodicima. Ti su rokovi protekli i istekli su 2.travnja jer je Vlada sa kompanijama kojima je 2.siječnja dala dozvole za istraživanje i eksploatacije ugljikovodika propisala rok od 90 dana, to je tri mjeseca u kome je roku te ugovore trebala potpisati. To se nije dogodilo. prema tome ti su rokovi protekli i natječaj je morao bit obustavljen. Mogla je Vlada kasnije utvrditi novi natječaj ali po tome zakonu su se trebali obustaviti radovi. **Stazić, Nenad (SDP)** Nova replika poštovana Đurđica Sumrak. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bačić, ukazali ste u ovoj raspravi zbog čega mi u klubu HDZ-a ali i najveća većina hrvatskih građana ne može podržati ne ovakav zakon ne ovakav zakon nego općenito radnje ove Vlade. Ova je Vlada već puno puta pokazala da se ponaša kao Antun-Tun, svaku stvar radi na svoj način. Međutim Antun-Tun je simpatičan, a ova Vlada radi na štetu hrvatskog naroda, ovaj čas je to na štetu hrvatskog Jadrana, turizma, mora i čistoće. Ovakav zakon zašto ne možemo podržati, pa dobro ste govorili, zbog toga jer je on u stvarnosti kada bi bio dobar i kada bi uključivao sve ovo što ste vi naveli trebao prethoditi svim ovim predradnjama koje je vlada već učinila sa Firmom Spektrum, navodno koja je radila neka znanstvena istraživanja, a sada se vidi da to uopće nisu bila nikakva znanstvena istraživanja u svrhu samo znanosti nego su ona poslužila za nešto drugo, za neke ja bih rekla i prljave poslove, o tome se govori u Hrvatskoj. Ugovore o koncesiji ono što ste i tu naglašavali, studije utjecaja na okoliš ničega nije bilo. Pa kako da mi onda podržimo ovo? A što se tiče koordinacije, dobro ste i tu uputili na sve probleme ovakve koordinacije koja to iz svega proizlazi u ovom zakonu usputan posao. Kako će ova koordinacija intervenirati u slučaju neke katastrofe koja će se desiti na moru kada do sada nijedanput nije intervenirala u slučaju katastrofe navoženja smeća iz Albanije? Pa jel se ova Vlada pokazala uopće u interesu da jedan takav problem rješava? Ne, oni idu sve naopako, a sve naopako i sve naopako da bi prikrili u stvarnosti pogodovanje i to je danas svima jasno jer da se to ne radi onda bi se radilo po zakonu, a ne protivno zakonu i zdravom razumu. Odgovor na repliku Branko Bačić. ali bilo bi dobro da ministarstvo i da gospodin zamjenik ministra prije interpelacije u Hrvatskom saboru javno nama zastupnicima i hrvatskoj javnosti objavi ugovor između ministarstva i tvrtke Spectrum. Ako ništa nije sporno, ne vidim razloga da se taj ugovor ne objavi i da onda sve ove dvojbe i dileme koje su postavljane kroz zastupnička pitanja i u brojnim raspravama razobličimo i da vidimo da je Vlada doista u svemu, u tom postupku u kojemu je potpisan ugovor sa Spectrumom postupala u skladu sa zakonom štiteći hrvatske nacionalne interese. A što se tiče modela kojim je ovim zakonom definirana zaštita Jadrana ja sam jasno rekao da se s time ne slažem. Naime, pri činjenici da u Hrvatskoj postoji obalna straža pri Ministarstvu obrane, da postoji koordinacija 16 ministarstava koja je osnovana samo zbog zaštite Jadrana. Ovim zakonom, i ta koordinacija ima u svim lučkim kapetanijama, dakle na 8 lokacija na Jadranu svoje ispostave, stručne ispostave koje se samo time bave. Pored tog sustava u kojega je država uložila značajne novce osnivati još jednu koordinaciju koja se tek sada prvi put s tim poslom susreće, za nas nije dobro. Dapače, štetno je i ne može kvalitetno odgovoriti na izazove onečišćenja Jadrana kao što to mogu tijela koja imaju za to kadrovske i materijalne resurse, prije svega obalna straža i koordinacija koju čine resorna ministarstva. Te poslove treba pridodati obalnoj straži odnosno njenoj koordinaciji. U Italiji postoji costa guardiera, postoji coast guard u Americi koji te poslove obavlja, ja ne vidim razloga zašto mi nismo po uzoru na takva takva tijela, državna tijela koja imaju iskustva, koja mogu kvalitetno odgovoriti, koja imaju resurse i u ovom zakonu propisati da oni za to budu nadležni. ja vjerujem da nikome pri zdravoj pameti u Hrvatskoj nije uopće upitna situacija oko vrijednosti i želje maksimalne zaštite Jadrana. Jadran je jedan resurs koji je apsolutno jedinstven i sigurno nikome na kraj pameti ne pada na bilo koji način ugroziti taj potencijal. Desetljećima se već u Jadranu eksploatira plin i nafta, desetljećima. I nisam čuo u proteklo vrijeme da su bile nekih zadnjih 20-ak godina da su bile nekakve velike uzbune oko toga da se eksploatira jedino što smo AGIP-u dali eksploataciju plina. Ovaj zakon očito ide isto tako u smjeru maksimalne zaštite Jadrana kao resursa ali omogućava određenu eksploataciju blaga koje se nalazi u podmorju Jadrana. Da li bi vi stvarno htjeli pod maksimalnom zaštitom koja je moguća u ovom trenutku i najsuvremenijim metodama zaštite onemogućiti budućim generacijama sva ona bogatstva koja bi se mogla crpiti crpiti iz eksploatacije tih dobara. potpredsjedniče. Kolega Blažeković nije točno da se u hrvatskom dijelu Jadrana desetljećima eksploatira nafta. Plin se eksploatira a nafta ne. Ali ja ću vam nešto drugo reći kada na takav način replicirate. Mislite li vi da je '60.-tih godina kada se počeo graditi kaštelanski bazen, izgradnjom Jugovinila cementare i svega onoga što se događalo u Kaštelanskom zaljevu da ti ljudi isto nisu imali najbolje namjere kako bi podigli gospodarski Hrvatsku? Imali su najbolje namjere ali rezultat je katastrofalno zagađenje Kaštelanskog zaljeva i do dan danas se uređuje taj zaljev i definirali su se promašenim investicijama. I s jedne strane nije se dobilo puno a s druge strane smo onečistili najbolji dio, možda najljepši dio Jadrana, "Malu Veneciju" kako se zove Vranjic itd., itd.. Bojim se da smo krenuli istim postupkom i ovdje što zaslijepljeni na određeni način mogućnostima i financijskim koristima koje nam može dati eksploatacija ugljikovodika u Jadranu, zapostavljamo onaj drugi dio koji je jako važan a to je da taj čisti Jadran omogućava razvoj turizma, marikulture, ribarstva itd., itd.. Dakle ponavljam i ono što sam već 100 puta rekao da je Vlada krenula u postupak koji je zakonom predviđen, da nije žurila ne znam iz kojih razloga, ja još dan danas ne znam koji je razlog ovakve žurbe Vlade da nešto napravi što se može dogoditi i napraviti u jednom roku od 2, 3, 4 godine, nije važno, jedna godina više ili manje, ali da smo postupili u svemu na način da štitimo Jadran kao resurs koji omogućava doista gospodarski razvoj Hrvatske. Znate da prihod od turizma čini negdje oko 18 do 20% BDP-a i tu ne smijemo smetnuti s uma da s jedne strane jako puno riskiramo a da s druge strane nismo pripremili sve ono što smo kao moderna država trebali napraviti i za što imamo alate kako u našem zakonodavstvu Europske Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Na samom početku svoje rasprave o ovom Prijedlogu zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika sa konačnim prijedlogom zakona želim naglasiti da neću podržati ovaj prijedlog zakona zbog toga što je ovaj zakon odnosno prijedlog zakona za mene još jedan dokaz, odnosno još jedan argument u prilog tvrdnji da Vlada nema uopće dobre namjere prilikom realizacije projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu. Zbog čega tvrdim da Vlada nimalo nema dobre namjere u ovom pogledu, što svi mi koji se bavimo politikom, dakle ljudi koji rade u ministarstvima, političari, zamjenici ministara, ministri, pomoćnici, Vlada u cjelini, treba raditi u javnom interesu i treba štititi javni interes. Ovim zakonom se taj javni interes ne štiti. Ima dosta argumenata zbog kojih mogu govoriti zašto je to tako vezano uz ovaj zakon, ali prije toga ću se osvrnuti na ukupnu provedbu projekta eksploatacije i istraživanje ugljikovodika od samog početka koji je bio izrazito suspektan i upućuje na vrlo jasno pogodovanje i ja bih rekla korupciju. Naime, ako se osvrnemo na 2013. godinu i na način na koji je Vlada angažirala tvrtku Spektrum da provodi navodno znanstvena istraživanja 2D seizmička istraživanja Jadrana jasno možemo doći do zaključka da to nije praksa koja se uobičajeno provodi u drugim europskim državama ili u državama razvijenog svijeta. Naime, prilikom angažiranja multiclient tvrtki uobičajeno je provoditi javni natječaj. Naša Vlada to nije napravila nego je izmigoljila uvalivši ustvari Ministarstvo znanosti u ovaj projekt, a pri tome ne uvažavajući činjenicu da je Ministarstvo gospodarstva još u srpnju 2013. godine potpisalo ugovor sa tvrtkom Spektrum koji do današnjeg dana nije obznanjen hrvatskoj javnosti iako sam ja još u studenom prošle godine poslala zastupničko pitanje Vladi Republike Hrvatske i tražila sam da mi dostave presliku tog ugovora. Ja bih tu htjela naglasiti da je nedavno Visoki upravni sud presudio u korist povjerenice za informiranje u povodu zahtjeva tvrtke Održivi razvoj Hrvatske odnosno OraH gdje smo tražili jedno drugo ministarstvo, Ministarstvo zaštite okoliša da nam dostavi presliku ugovora o najmu koje je Ministarstvo zaštite okoliša sklopilo sa tvrtkom Europolis Zagreb tower. Ministarstvo je kao što je poznato odbilo to učiniti govoreći da se radi o nekakvoj poslovnoj tajni. Na našu žalbu je povjerenica za informiranje rekla da ministarstvo treba dostaviti taj ugovor, oni to nisu napravili, odgovorili su podnošenjem tužbe Visokom upravnom sudu. Visoki upravni sud je nedavno presudio da nema poslovnih tajni kada se radi o poslovima države. I zbog toga ja na ovom mjestu inzistiram da mi Vlada Republike Hrvatske napokon odgovori na moje zastupničko pitanje i dostavi presliku ugovora između tvrtke Spektrum i Ministarstva gospodarstva zato što je to u javnom interesu. Ne možete se više izvlačiti na argumente da je to poslovna tajna i da niste dobili dopuštenje od tvrtke Spektrum. Također želim znati tko je autor tog ugovora, kao što želim znati i tko su autori ugovora o koncesiji između države koncesionara koji su dostupni na web stranicama Agencije za ugljikovodike, sada ne više samo za Jadran nego i za kopno. Nadalje, ja mogu reći, dakle prema onome što možemo pročitati na samim web stranicama Agencije za ugljikovodike, dakle to je ugovor između koncesionara i Vlade Republike Hrvatske, tzv. production sharing agreement, te analizom podataka iz ovog dokumenta potpuno je jasno da suprotno tvrdnjama predstavnika Vlade i Agencije za ugljikovodike koja operativno provodi ovaj posao, a prema kojima će Republici Hrvatskoj ostati oko 55 dio 60% ugljikovodika proizvedenih u Jadranu to je potpuno sigurno da se neće dogoditi. Naime, ono što Hrvatska može u najnepovoljnijem ali u vrlo izvjesnom slučaju ostvariti jest dobit od 14% ukupne vrijednosti. U najboljem scenariju dobit za državu može biti 25 do 30% ukupne dobiti ali je vjerojatnost za to vrlo mala zbog toga što su i na kraju krajeva dosadašnja istraživanja Jadrana pokazala da u Jadranu nema baš izdašnih zaliha nafte i plina. Točnije, vjerojatnost za pronalazak velikih količina nafte, a što je nužno za ostvarenje najpovoljnijeg scenarija nije veća od 3 do 5%. Ovaj prijedlog osim toga ne spominje naknadu neizravnih gubitaka u slučaju akcidenta, a to je neostvarena i propuštena dobit u slučaju turizma, ribarstva i marikulture. Prema ugovoru koncesionar nema definiranu obvezu korištenja infrastrukture Republike Hrvatske za transport nafte, nema ni kvantificiranu obavezu kvote i razine stručnosti zapošljavanja ljudskih resursa iz Republike Hrvatske i zaključno, ovaj ugovor ne predviđa opciju da Republika Hrvatska uđe u partnerstvo u proizvodnji ugljikovodika za slučaj da se pronađu bogate rezerve. Iz svega prethodno što sam navela potpuno je jasno da objavljeni ugovor na web stranicama agencije nije u javnom interesu Republike Hrvatske. Moglo bi se čak reći da je sramotno kolonijalni ugovor kakvog nemaju čak ni vrlo, vrlo nerazvijene države na svijetu, a ne one države koje već imaju jako dugačku tradiciju vezanu uz industriju nafte i eksploataciju nafte i plina. Mogu se također vratiti i na samu stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Svima je poznato da strateška procjena utjecaja na okoliš nije bila prva koja se dogodila nego da se prvo dogodi ustvari natječaj, da se prvo dogodio Spektrum što je apsolutno u potpunoj suprotnosti sa onim načinom na koji se obično provode takvi projekti. Ovaj zakon je također dokaz da Vlada Republike Hrvatske ne radi u javnom interesu vezanom uz realizaciju ovog projekta, a što je sporno, najspornije po mojem mišljenju vezano uz ovaj zakon? Naime, predlagatelj na više mjesta tvrdi da se ovaj zakon donosi kako bi se dakle postigla veća sigurnost i zaštita Jadrana prilikom realizacije ovih projekata koji čak i predlagatelj priznaje da jesu rizični. Međutim, tome nije tako i ovaj zakon neće u stvari zaštititi Jadran od toga. Zbog čega? Prvo su rokovi. Ja ću vas podsjetiti da je zakonom propisano da rok za prilagodbu postojećih odobalnih objekata je 19. srpanj 2018. godine dok se svi novi zahvati po pitanju odobalnih radova moraju uskladiti do 19. srpnja 2016. godine. Vama to zvuči kao nešto što ide u pravcu velike zaštite Jadrana u ovom trenutku? Meni to ne zvuči baš tako. Kad govorimo o tehnologijama imala sam prilike dosta komunicirati sa naftašima. Dakle, što se tiče tehnologija istraživanja i eksploatacije ugljikovodika imate 3 glavna tipa tih platformi. Jedne i najstarije su one koje su fiksne u stvari i koje nemaju motore uz pomoću kojih se mogu manevrirati i pomicati. Većina tvrtki koje su zainteresirane za poslove u Hrvatskoj ima upravo takve zastarjele platforme. Drugi tip su polupomične odnosno polumobilne platforme koje imaju dva motora i treća vrsta su potpuno platforme koje imaju 4 motora. Ni jedan koncesionar sa kojim se pregovara za ove projekte u Jadranu nema takvu tehnologiju. Ja smatram da je ovaj zakon ukoliko je predlagatelju doista stalo do toga da štiti Jadran i da osigura najbolje uvjete zaštite Jadrana treba uvjetovati koncesionare da primjenjuje upravo ovakvu tehnologiju zbog toga što se radi o izuzetno osjetljivom eko sustavu. Mi se ne možemo uspoređivati sa Sjevernim morem i Norveškom, ne možemo se čak uspoređivati niti sa Meksičkim zaljevom jer su to u stvari otvorena područja. Jadran je zatvoreno more, vrlo osjetljivi eko sustav i zbog toga ja vas molim da zbog svoje sitne dobiti, zbog pogodovanja, očiglednog pogodovanja određenim lobijima dugoročno ne upropaštavate najvredniji resurs sa kojim Republika Hrvatska raspolaže. Prelazimo na replike. Prvo Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Kolegice Holy, pa moglo bi se reći kad nešto loše počne sasvim sigurno će loše i završiti. Pa doista je loše počelo sa kvazi znanstvenim istraživanjem koje je provodio Spektrum. Već je to dovoljno suspektno da neke institucije bi trebale provjeriti o čemu se radi. Dalje je slijedilo neobjavljivanje tog ugovora sa Spektrom. Sljedeći korak koji je slijedio davanje izrade strateške studije tvrtki koja je vrlo upitna po kompetentnosti. Imali smo okrugli stol na kojem ste bili. Gotovo svi sudionici koji se, koji itekako poznaju područje zaštite okoliša su dovodili u upitnost kompetentnost osobe koje su radile na strateškoj studiji. Što reći o činjenici da je prije nego što je strateška studija završena da su se dale već koncesije za istraživanje. Što reći o tome? Pa to je ja mislim suludo, to je suprotno svim direktivama EU koje imamo u zaštiti okoliša. prije bilo kakve radnje pogotovo u blizini zaštićenih dijelova prirode, a Jadran je na stotine punktova i zaštiteni dijelovi prirode ili nacionalni parkovi. Imamo Nacionalni park Mljet, po šest kilometara da ne govorimo više o kilometrima, možda bi bilo bolje govoriti o četiri milje ili ne znam koliko. Dakle, Kornati. Što govoriti o tim zaštićenim dijelovima prirode. Pa naravno da je prethodna studija, strateška studija jednostavno mora se napraviti da bi se bilo što počelo razmišljati a kamoli raditi u tim područjima. Ja mislim da je stvar vrlo, vrlo jasna, da netko ima nečiste i nečasne namjere u ovom poslu i da na žalost inzistira na provedbi tog posla pokušavajući ga ozakoniti kroz ovaj zakon koji je sada na dnevnom redu. To je ja mislim vrlo loša poruka hrvatskoj javnosti i generalno loša poruka za sve one koji se brinu o budućnosti Jadrana. Što reći o činjenici da maksimalna dobit, hajmo reći da je milijardu eura eura. …/Upadica Stazić: Vrijeme./… Jedan slučaj kao što je sad bio u Santa Barbari prije par dana za kojeg su nam tvrdili da je određen primjer Santa Barbara gdje su se izlile tisuće tona. Tamo više nitko ne može doći. Šta će se dogoditi …/Govornik Poštovani kolega Matušić, dakle radi se o dozvolama a ne o koncesijama. Na svu sreću još nisu potpisani ugovori o koncesijama, nadam se da i neće biti zato što bi to bilo potpuno protivno Zakonu o ugljikovodicima kojeg bi valjda Vlada RH trebala poštivati. Kada govorimo o Spektrumu, dakle u odgovoru Vlade RH na moje zastupničko pitanje iz 10 mjeseca 2013. godine uopće se ne spominje da je sa Ministarstvom gospodarstva, sa tvrtkom Spektrum potpisalo ugovor, nego se sve prebacuje na Ministarstvo znanosti i govori se o tome da se tu u stvari radi o znanstvenim istraživanjima koja neće biti komercijalne prirode. Dakle, već tada je Vlada imala ružne, skrivene i nepoštene namjere jer da je bilo drugačije onda bi valjda spomenuli u odgovoru na moje zastupničko pitanje da je ugovor potpisan. Sumnju jako veliku izaziva to što oni nisu htjeli meni dostaviti presliku tog ugovora iako sam to zatražila još u studenom 2014. godine. Dakle, nešto skrivaju, nešto tu nije u redu. Dakle, ne radi se sigurno o nikakvom znanstvenom istraživanju. Kada govorimo o studiji utjecaja na okoliš, odnosno strateškoj procjeni utjecaja na okoliš tu je procjenu radila tvrtka koja nema apsolutno nikakve reference u tom poslu. To je skandalozno. To je skandalozno. Mislim da tvrtka koja postoji 2 godine može dobiti posao strateške procjene utjecaja na okoliš za ovako osjetljiv i rizičan projekt mislim da dovoljno govori o tome kakve su bile namjere onoga koji je angažirao takvu tvrtku i onoga koji cijeli tok ovog projekta provodi na ovakav način. Što god i kad god krenemo u nešto onda se događaju neke čudne stvari, pa nećemo dimnjaka jer dimi, pa nećemo cementaru betonaru jer praši, pa nećemo Cvjetni trg jer ne znaš tko se sjetio, nećemo fontane jer se nešto. Međutim, u ovome se dijelu potpuno s vama slažem. I Vlada upravo onako kako ste rekli očito nema dobre namjere sa ovim zakonom. Srljanje od samog početka sa "Spectrumom" koje ste vi dobro obrazložili. Ovo što je gospodin Bačić govorio što nam znači mjesec dana, godina dana, čak ni dvije ni tri godine u onom dijelu koji se odnosi na istraživanje i eksploataciju, elaboriranje i pronalaženje najboljeg rješenja koja su vezana za očuvanje tog našeg najvećeg nacionalnog bogatstva ako govorimo o Jadranu. Možda je Vlada u samom početku kad je krenula u čitavu ovu priču u biti igrom sa "Spectrumom" zasrljala u nekakvoj dobroj namjeri da u kratkom roku poluči nekakav veliki maestralan rezultat u onom dijelu idemo sad istraživati, idemo sad pronalaziti pa ćemo crpiti naftu, pa ćemo odjedanput podignuti i pokrenuti to naše nekakvo gospodarstvo. Međutim, sve kako stvari idu dalje sa ovim zakonom, sa kompletnom procedurom, sa davanjem dokumentacije "Spectrumu" zasrljalo se i očito nisu dobre namjere. I upravo ova vaša rečenica koju ste između zadnjeg rekli da se svodi na sramotno kolonijalni ugovor, čini mi se da ste tako rekli, upravo se svodi na to. Što nam znači godina, dvije, tri godine u tom dijelu ako se pronađe najbolji mogući model da se zaštiti Jadran, a ti resursi ako i postoje dolje postojali su i prije 50 i prije 100, 200 i 1000 godina. I u onom dijelu što će to značiti za našu domovinu, za naš narod, za naše gospodarstvo u ovoj godini, idućoj godini ili za 10 godina? Ali da se napravi procedurom kojom treba se napraviti da se ispoštuje najbolji kriterij zaštite i Jadrana i čitavog tog dijela našeg okoliša. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, poštovana Mirela Holy. evo ga kolega još jedan dokaz tome koliko se ozbiljno provodi ovaj projekt jest taj što uopće nije napravljena studija procjene rizika. Za ovako rizičan projekt to je mislim prestrašno. Zato što smo svjesni toga da se nesreće na istražnim i na eksploatacijskim bušotinama događaju svaki dan. One nisu možda takve kako da kažem katastrofične dimenzije kao što je bio ovaj akcident u Meksičkom zaljevu ili nedavno kod Santa Barbare, međutim trebamo imati na umu da kod istražnih bušotina, jer prva nam je ta faza, rizici ovise o jako velikom broju faktora. Nije svejedno da li se bušenje provodi na manjim dubinama ili se provodi na većim dubinama. Kada govorimo o eksploataciji nafte radi se o daleko većim dubinama nego što se radi o eksploataciji plina. Razgovarala sam sa stručnjacima, kad govorimo naravno o Jadranu, onda su mi rekli da se plinska nalazišta u pravilu nalaze između 1000 i 3000 metara dok se naftna nalaze između 3000 i 5000 metara, što je jako velika razlika pogotovo kada imate na umu kakva će se tehnologija primjenjivati na tim istražnim bušotinama. Također, u samom zakonu Vlada Republike Hrvatske govori da se tijekom svih tih godina koliko se provode ovi projekti nije dogodila nitijedna veća nesreća uzrokovana time. To nije baš u potpunosti točno. Ja bih tu podsjetila na primjer Milne 1, ok ona se dogodila ne na moru nego se dogodila na otoku ali govorimo o sličnim geološkim strukturama to se možete pretpostavljam i vi složiti sa mnom. Dakle tamo je došlo do curenja izrazito velikih količina H2S-a odnosno sumporovodika koji je najtoksičniji plin koji postoji na svijetu. I ono što je zabrinjavajuće jest da dosadašnja geološka istraživanja govore u prilog tome da je hrvatski Jadran u tom području izrazito kako da kažem opasan upravo zbog tog plina. vašu raspravu podržavam jednako kao i raspravu našeg zastupnika kolege Bačića koji je govorio ispred kluba HDZ-a. Naime, u istom se slažemo, na isto upućujemo kao i većina struke u Hrvatskoj i stručne javnosti u Hrvatskoj i općenito ljudi u Hrvatskoj koji žive i od turizma, kojima je turizam još uvijek jedna okosnica gdje mladi ljudi ostaju u Hrvatskoj da ne odlaze iz svojih mjesta. Naime, sjećate se dobro prezentacije dotične tvrtke koja nam je ovdje prikazana bila u Saboru. Pa ja bih rekla da je bila na razini ma neću uvrijediti osnovnoškolce iz nižih razreda, još ma mislim daleko lošija. Dakle, to je prezentacija od nekoliko sličica. Ravnateljica agencije se mudro smješkala, na sve odgovore je vikala nema rizika, nema rizika valjda zato i nema ove studije utjecaja na rizik. Pa iz svega onda ja se nadam da ćete se složiti da proizlazi da se ovdje nikada i nije radilo o nekom javnom interesu. Zaista, i sami ste to spomenuli i mi u HDZ-u želimo to naglasiti ne radi se o javnom interesu. Jer kad bi se radilo o javnom interesu onda bi se slušala stručna javnost, onda bi se uvažavalo stručno mišljenje, onda bi se uvažavala onda bi se uvažavala mišljenja pa ja bih rekla i ministra zaštite okoliša, a ne bi se uvažavalo samo ono što Vlada želi riješiti. Zašto? O čemu se tu radi, koji je cilj? Da li se tu radi o nekom tajnom interesu neke organizacije velike moći, tko iza toga stoji? Pa naravno da smo svi u dilemi i u strahu od takvog načina vladanja ovaj čas u Hrvatskoj. Odgovor na repliku, poštovana Mirela Holy. **Holy, Mirela (ORaH)** Pa sigurno se ne radi o javnom interesu jer da se vodi briga o javnom interesu onda bi Vlada uložila daleko veće napore u to da produlji turističku sezonu koja na godišnjoj razini donosi 7,5 milijardi eura dok je vrlo optimistična prognoza za godišnju eksploataciju odnosno prihode koje bi RH mogla imati od ovog projekta 160 milijuna Pa kad stavite te dvije cifre na vagu ja mislim da to već govorio samo po sebi. Kada govorimo o eksploatacijskim bušotinama onda nisu samo problem same eksploatacijske bušotine nego su tu naravno i priključni naftovodi kojim se ta nafta transportira prema kopnu i prema onim postrojenjima u kojima se radi predobrada ili obrada nafte. Relativno nedavno smo imali ovaj slučaj Santa Barbare, tamo se havarija dogodila upravo na jednom od tih priključnih naftovoda, a ja tu imam jedan ovako zanimljivi podatak prema kojem je znači vjerojatnost, učestalost propuštanja na naftovodima po statističkim pokazateljima vrlo velika i iznosi recimo u koliko se pretpostavi da je u svrhu eksploatacije izgrađeno nekakvih 50 kilometara priključnih naftovoda onda je ukupna vjerojatnost za ispuštanje za 50 do 500 metara kubnih nafte. Dakle da se tijekom godine, ne da će se možda dogoditi nego da će se sigurno dogoditi dva puta godišnje. Da li je to rizik kojeg smo mi spremni prihvatiti kada govorimo o tome kakav je gospodarski potencijal jadrana u turističkom, ribarskom i marikulturnom smislu? Ja ovdje podsjećam da je udio hrvatskog BDP-a, 17% turizma sudjeluje u ukupnom hrvatskom BDP-u. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnoga rada. Zahvaljujem zamjeniku ministra gospodarstva poštovanom Alenu Leveriću i svima koji su u raspravi sudjelovali. Oglašavam sada stanku. Nastavit ćemo u 15 sati konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama. Dobar tek.